Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! При разглеждането на Проекта за актуализация на бюджета на Касата възниква проблем, за който Ви предупредих, защото не бяхме наясно по какъв механизъм ще бъдат актуализирани пенсиите. Съгласно мотивите към първоначалния вариант на Законопроекта за актуализация се предвиждаше 29 млн. 500 хил. лв. да дойдат от трансфер от здравно осигуряване във връзка с увеличените пенсии от 1 октомври. Как ще се отрази и как ще гласуваме сега в залата, при условие че ние приехме гласуване, тоест гласуваше залата – мнозинството, да се актуализират пенсиите от 25 декември? По какъв начин това ще намери отражение и как ще бъде изчислено, за да можем да бъдем коректни в сметките и да не се получи разминаване през първоначалния вариант за предложение на бюджета? Аз не съм чувала да е заседавала Бюджетната комисия и как точно са направени тези изчисления. Виждам, че са раздадени някакви нови варианти. Надявам се да ни бъде надлежно обяснено и да е ясно, защото от тези варианти ние трябва да правим изчисления, за да видим

Колеги, предлагам да гласуваме допуск на професор Салчев – управител на НЗОК, за да даде отговор на зададения от госпожа Дариткова въпрос. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск на доктор Салчев.

Има кворум, продължаваме. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск на професор Салчев. Гласували

Моля за обяснение за преизчисленията на сметките във връзка с приетия вече Закон за изменение и допълнение на ДОО и отразяването им в този законопроект. Имате думата. уважаеми дами и господа народни представители! След като бяха преизчислени сумите по ДОО, от предвидените приходи

пропорционално бяха разпределени разходите по разходните пера, като основно разходните пера са за първична извънболнична помощ, специализирана извънболнична помощ, дентална помощ, медико-диагностични дейности, лекарствени продукти, болничната медицинска помощ и здравноосигурителни плащания за поставяне на ваксини 14 млн. лв. Всъщност това е разликата между приетия на първо четене бюджет

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Професор Салчев, всъщност това разпределение е изключително съществено, защото по първоначалния вариант на предложението за изменение на този проектобюджет, всички допълнителни средства, които Касата трябваше да получи като актуализация, бяха сложени в едно общо перо. По волята на народните представители – нещо, което и ние от ГЕРБ приветстваме, тези средства бяха разделени по видове медицинска помощ. Сега се оказва, че това повторно изчисление е направено. От професор Салчев разбирам, че е направено, а би следвало да е по волята на народното представителство и някой народен представител, ако не е имало заседание на Комисията по бюджет и финанси, да го припознае тук, в залата и да ни го представи. Защото ние се доверяваме, но така дадена, цифрата изисква време, за да я преизчислим – дали наистина процентното съотношение е коректно направено в намалението на средствата по отделните видове медицинска помощ.

Благодаря Ви, госпожо Дариткова. Госпожо Пешева, ще обясните ли? Моля господин Каримански да се върне в пленарната зала.

с оглед на гласуваното вече в Закона за изменение на ДОО. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Госпожо Пешева, докладвайте първия параграф и ще направите предложенията като редакционни поправки. Докладвайте

ред 1.1.3.1 здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ числото „266 710,9“ става „272 360,4“. - в ред 1.1.3.2 здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно

създава се нов ред 1.1.3.3.1 „здравноосигурителни плащания за медицинско изделие „тотална зъбна протеза" – „2 000,00“. - в ред 1.1.3.4 здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност числото 901,0“ става „116 321,8“. - в ред 1.1.3.5 здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инванзивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК плаща извън стойността на оказваните медицински услуги, числото „1 332

Комисията подкрепя предложението по т. 1 за ред 1.1.3.9 и не го подкрепя в останалата му част. Предложение на народните представители Георги Ганев и Александър Симидчиев: „В § 1, т. 2, б. „б“, в таблицата се извършват следните изменения: ред 1.1.3.1 здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ числото „266 710,9“ се заменя с числото „272 360,4“; 2. в ред 1.1.3.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение числото „283 229,0“ се заменя с числото „289 228,3“; 3. в ред 1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ числото „197 386,0“ се заменя с числото „201 ред 1.1.3.4 здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност числото „100 901,0“ се заменя с числото „116 321,8“; 5. в ред 1.1.3.5. здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, числото 1 332 000,0“ се заменя с числото „1 360 214,4“;

На ред 1.1.3.2 „здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)“ числото „283 229,0“ се заменя с „293 229,0“; 5. На ред 1.1.3.3 „здравноосигурителни плащания за дентална помощ“ числото „197 386,0“ се заменя с „202

храни за специални медицински цели за…“ числото „1 332 000,0“ се заменя с „1 362 000,0“; 8. На ред 1.1.3.6 „здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ“ числото „115 982,0“ се заменя с „125 982,0“;

обстановка – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Костадин Ангелов и група народни представители: „В параграф 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 1: а) в б.

§ 2. Имате думата за изказвания. Заповядайте, госпожо Дариткова.

Уважаема госпожо Председател, в този параграф е същността на целия бюджет. Затова моля за толеранс, защото има много проблемни моменти. Аз набързо прегледах това, което ни се раздаде като едно листче, направено от професор Салчев в момента. Направих някакви бързи изчисления и виждам, че първоначалният вариант и волята на народните представители по никакъв начин не е отразена в това повторно изпълнение. Давам само един пример. Ако са намалени повечето средства по някакъв начин, неясно как, пропорционално, защото аз пак не разбрах, виждам, че средствата, примерно за медицински изделия, са си останали същите, както в първоначалния вариант на предложението на Комисията по бюджет и финанси. Затова моля наистина някой тук да разясни по какъв механизъм средствата, които отпадат от първоначалната актуализация във връзка с по-късната актуализация и преизчисляване на пенсиите, са разпределени по отделните видове медицинска помощ и параметри на бюджета, за да сме сигурни, че е спазена волята на народните представители, които съобразно комуникацията си със съсловните организации направиха разпределение, което до някаква степен съответства и на първоначалното изпълнение на Закона за бюджета.

тъй като технически той е отразил тези цифри, да го допуснете да го изслушаме да обясни как е отразил цифрите, тъй като това става днес, едва веднага след като приехме Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Така че това е имплицитно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в ЗИД на Закона за бюджета на НЗОК. Нека професор Салчев обясни това спокойно, след това вече Вие да видите дали сте доволни, или не сте доволни, и оттам нататък да продължим. Благодаря Ви, господин Каримански. Господин Добрев, заповядай. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз се опитвам да слушам много внимателно и не разбирам какво се случва в тази зала. По-лошото e, че и председателят на Бюджетната комисия, и той ми се струва, че не разбира какво става и моли директорът на Здравната каса да излезе тук, за да ни прочете някакви числа и как ДДО се отразявало в бюджета на Здравната каса. Ние, пленарната зала, на второ четене, госпожо Председател, не може да гласува по принцип разни текстове, за които, както виждам, нито един от народните представители не знае какви са. Как може някой друг, освен народен представител, да излезе тук и да чете числа, които впоследствие Народното събрание да гласува? В цялата практика на Народното събрание няма такъв случай, в който друг, а не народен представител, да чете числа, които впоследствие да бъдат подложени на гласуване. И още нещо, госпожо Председател! По време на второ гласуване в пленарната зала се допускат единствено редакционни промени, тоест пропусната запетайка, една цифра – не числа, а една цифра – има голяма разлика, между другото, господин Каримански, между цифра и числа – една цифра се заменя с друга цифра. А не да излизаме и тук, някак си в свободни съчинения, и то не народни представители,

Благодаря Ви, господин Добрев. Господин Михайлов, заповядайте. да поясня, че новите числа още не са предложени от председателя на Комисията, така че той трябва да направи редакционна поправка първо, за да има какво да дебатирате. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за Ясно е, че една част от народните представители в тази много сложна за страната обстановка искат по всякакъв начин

Принципът винаги е бил един и същ в Народното събрание. Тук той е спазен. Няма нужда от никакви почивки според мен. Няма нужда наистина от обясненията на професор Салчев – той не е в правото си тук да се обяснява. Нека да продължим с четенето и с изказванията и да приемем Закона, защото това е важно за цялата държава. Ако продължаваме да отлагаме и Законопроекта за бюджета за НЗОК, при актуализацията утре ще бъдат същите турбуленции и с държавния бюджет, ние няма да можем да свършим това, за което Народното събрание има сериозна задача – да подпомогнем нацията в един такъв кризисен момент. Благодаря Ви, госпожо Председател. Така че правя обратно предложение